sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, drugo čitanje, P.Z.br. 692 – predlagatelj zakona je Klub zastupnika Hrvatskih laburista-stranke rada. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja Dragutin Lesar. Izvolite.

lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege iz poštovanja prema vama malobrojnima koji ste ostali još uvijek u dvorani hvala vam na tome. Neću davati dugi uvid, neću koristiti 30 minuta koliko po Poslovniku imam pravo, ali ću obrazložiti razloge, motive i sadržaj našeg prijedloga zakona svjestan činjenice da ni ovaj prijedlog ni ovaj put neće biti prihvaćen. Ali vas uvjeravam, neće proći možda više ni tri godine da će Hrvatska imati otprilike ovakav sličan zakon u izbornim jedinicama. Moja je nesreća vjerojatno u tome što neke stvari vidim prerano. Ja vas podsjećam da je na snazi u Hrvatskoj Zakon o izboru zastupnika koji u sebi sadrži sljedeću odredbu izborne jedinice za izbor zastupnika po broju birača ne smiju odstupati više od plus minus 5%. I drugo, da pri određivanju izbornih jedinica mora se koliko je to najviše moguće voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. To je postojeći tekst zakona. I zanimljivo nitko nije predložio ni sada ni izmjenu ni brisanja ove odredbe. Sutra nakon glasanja u bilo kojoj varijanti zakona ova odredba u zakonu ostaje da li postojeće izborne jedinice odgovaraju jednom ili drugom zahtjevu iz zakona. Temeljem podataka o broju upisanih birača u popisu birača, ne registru, popisu birača s 30. prosinca prošle godine u ovih 10 izbornih jedinica bilo je upisano 3 milijuna 785 tisuća birača, 785 tisuća. Najveći broj birača upisano je u 9.-oj izbornoj jedinici 432 najmanje u 4.-oj 335 tisuća. Razlika između najveće i najmanje je 96 tisuća 825 birača. Kada gledate 3 milijuna 785 i podijelite na 140 koliko se zastupnika bira, kada bi svi birači izašli na izbore za jedan osvojeni mandat trebalo bi 27 tisuća i 39 glasova. Ova razlika od 96 tisuća su otprilike broj birača koji nose 3,5 mandata, 3,5 mandata. Imam i simulaciju izračuna na temelju prosjeka i kako god računate, razlike između najveće i najmanje, ali ne samo te najveće ili najmanje nego i između drugih su takve da se kreću od 0,8 do 1,5 mandat. Ako brojeve glasova odnosno broj birača u svakoj izbornoj jedinici podijelimo sa 14 koliko se bira u svakoj izbornoj jedinici

Razlika po mandatu 6 tisuća 917. Uzeo sam i podatke parlamentarnih izbora 2011. Dakle zanemarimo popise birača nego ono a doći ću do mišljenja Ustavnog suda što je bitno pale glasove važeće listiće, što se dogodilo 2011. U 4.-oj izbornoj jedinici izašlo je na izbore 206 tisuća 278 birača. Znači da je po jednom mandatu u toj izbornoj jedinici trebalo 14 tisuća 734 glasova. U 7.-oj u kojoj je bio najveći broj važećih listića i to 261 tisuća za jedan mandat u toj 7.-oj je trebalo 18 tisuća 673 glasa. Razlika 3 tisuće 939. po mandatu. Po mandatu. To su činjenice. A ja sada nisam postotke preračunavao jer vjerujem da svatko od vas je u stanju izračunati da li ove razlike odgovaraju zakonskoj odredbi plus, minus 5%. I mi smo u Hrvatskoj po ovakvoj odredbi zakona i po ovakvom nesrazmjeru proveli nekoliko kruga parlamentarnih izbora. Ustavni sud 2010. godine uočivši nesrazmjer zakonske odredbe i stvarnog stanja donio je izvješće o nejednakosti i nejednakoj težini biračkog glasa u izbornim jedinicama određenim člancima 2. do 11. Zakona o izbornim o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Što su napisali? Citirati ću vam samo jednu odredbu, jedan stavak njihovog mišljenja 2010. "O ravnomjernoj raspodjeli broja birača po općim izbornim jedinicama o kojoj raspodjeli neposredno ovisi jednakost težine biračkog glasa stoga ovisi i zakonitost i opći demokratski karakter cjelokupnih izbora. Štoviše o tome može ovisiti i ocjena o ustavnosti cjelokupnih izbora. Oni bi bili nesuglasni sa Ustavom ako bi prekomjerno odstupanje u broju birača po pojedinim općim izbornim jedinicama izravno i neposredno utjecalo na izborni rezultat tj. ako bi dovelo do različitih izbornih rezultata kada bi svi ostali elementi izbornog sustava bili odnosno ostali isti. Dakle 2010.godine Ustavni sud je stao na stanovište da postoje osnova za ocjenu ustavnosti rezultata izbora, ako Sabor, a to piše nekoliko stranica dalje, ne pristupi hitnoj promjeni Zakona o izbornim jedinicama. Međutim Ustavni sud se nije samo bavio nejednakom … glasa u odnosu na broj birača, nego je onom odredbom gdje god je to moguće da izborne jedinice moraju biti cjelovite cjeline i gdje je to god moguće pratiti granice teritorijalnog ustroja RH i pri tome i pri tome su upisali i sljedeće: "Ustavni sud je dužan primijetiti da bi pa čak i pod pretpostavkom da je ostvarena jednaka težina biračkog glasa po izbornim jedinicama", dakle čak i pod pretpostavkom "da je ostvarena jednaka težina biračkog glasa nepoštivanje prethodno navedenih zahtjeva pod određenim okolnostima moglo dovesti do njihove nezakonitosti obzirom da zahtjev propisanom člankom 36.stavkom 2. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor". Ako dakle Ustavni sud s dva kriterija, s dva pristupa čitajući postojeći zakon Hrvatski sabor upozorava da postojeće izborne jedinice ne zadovoljavaju nijedan ni drugi kriterij iz samog zakona, da li je na nama da pokušamo intervenirati i formirati izborne jedinice koje će zadovoljiti jednu i drugu odredbu zakona? Ja vas podsjećam da je u prvom čitanju bio prijedlog IDS-a koji je predložio 10 izbornih jedinica prekrajajući kartu i došao do minimalnog odstupanja koje je bilo ispod 5%, oni za drugo čitanje taj svoj prijedlog nisu ponovili. Mi smo u prvom čitanju imali isto što i sada. hrvatsku podijeljenu u 6 izbornih jedinica tako da bude sastavljena od cjelovitih županija, da maksimalno poštujemo granice županija. S obzirom na različiti broj birača i veliku razliku moralo se pristupiti tzv. ponderiranju broja zastupnika koji bi se u pojedinoj izbornoj jedinici birao i to je ispalo od 20 maksimalno 26. I naravno da Zagreb predlažemo kao jednu izbornu jedinicu. Mogu se i trećim načinom, da postojeće izborne jedinice po zemljopisnom rasporedu i kartografiji koja je nekad davno napravljena se izvrši ponderiranje broja zastupnika. Nažalost o tome se nije imalo s kim dogovarati, ne pregovarati, dogovarati jer je to a priori odbijeno da se u ovom trenutku išta napravi. Mi ćemo siguran sam i ove izbore koje slijede za izbor zastupnika u Sabor napraviti po postojećim izbornim jedinicama. Osobno, ponavljam osobno, ne samo ustavno nego i moralno pravo ću si zadržati, nakon objave konačnih rezultata izbora proanalizirati i ukoliko su doista ispunjeni uvjeti iz ovog mišljenja Ustavnog suda obratiti im se zahtjevom za konačni pravorijek. Neki računaju na da ustavni sud neće imati hrabrosti poništiti izbore u pojedinoj izbornoj jedinici i zbog toga si ne žele ovo napraviti. Cijeli dan se raspravljalo o značaju svakog segmenta izbornog zakonodavstva i o temi uloge pozicije žena i ravnopravnosti barem 5 sati, ali o ovoj situaciji da je razlika u broju birača i broju potrebnih glasova po jednom mandatu skoro 4 tisuće podjednako negativno utječe na mogućnost izbora i muških i ženskih kandidata. I sa ovakvim izbornim jedinicama bit će oštećene i žene, ne samo muški. I uvođenjem jednog preferencijalnog glasa nismo došli do toga da on ima jednaku vrijednost jer su izborne jedinice toliko različite po broju birača da naprosto neće imati isti utjecaj. Nemojte replicirati, završavam. Kolega Šuker vi ste najuporniji. Nećemo više ništa raščišćavati osim ponavljanog obećanja. Kolega Kregar je rekao u sljedećem sazivu Sabora ostavlja … zadaću da popravi izborni sustav u Hrvatskoj. god to da radio nadam se da će shvatiti da popravljanje izbornog sustava nije samo izborni zakon, nego Zakon o izbornim jedinicama koji čini i tako Ustavni sud piše cjelinu izbornog zakonodavstva. I moram reći kolega Šuker na kraju, moram, isti prijedlog zakona nudio sam kada ste vi bili na vlasti HDZ i odbili ste. Odbit će i SDP. To samo znači da u tom pogledu poštivanja postojećeg zakona. … /Upadica se ne razumije./ … Kolega Šuker mi je rekao da ovaj zakon treba riješiti u prvoj godini mandata. Upravo to sam napravio kad ste vi bili na vlasti. Ali sam ga predložio. Dakle, vlasti sam u prvoj godini mandata predložio da riješi taj problem, a jedan od argumenata kolega Šuker je bio vaših kolega zastupnika iz HDZ-a imamo za to vremena

Ali šteta, doista šteta što i SDP ovaj put nije postupio drugačije i što oni na vrijeme nisu shvatili da vrijeme na vlasti brzo curi. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Linića – Vukšića – Hodžića, Branko Vukšić. Nema ga. Iscrpili smo listu prijavljenih. Kolega Lesar, hvala i vama. Nema, Nema, kolegice Nansi Tireli nema. Ja sam zaboravio povuč. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Hvala vam kolegice i kolege na strpljivosti. Sutra nastavljamo sa Program rada Europske komisije za 2015. godinu. Laku noć!